molim!Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović, Rakić, Parandilović i Ninković.Reč ima gospodin Ninković.

Najmanji je problem ovde seckati. Ja se mogu ovako do sutra javljati, ali nije to rešenje ni meni, ni vama.Dakle, vi ne možete biti zadovoljni sa onim što ću ja da kažem i meni je to jasno. Da bih došao do poente amandmana morate me pustiti da napravim uvod. Meni je potrebno određeno zagrevanje.Dakle, da podsetim građane zemlje u kakvoj državi živimo, u kakvom mafijaškom sistemu mi živimo, da je ceo sistem napravljen tako da se skupina oko Vučića bogati. Vi čim čujete njegovo ime, vi trčite ka tasteru. Nema razloga za strah, bre, ljudi. Kada prođe ovo zlo vreme vi ćete poginjati glavu. Niko neće smeti da kaže da je bio član Srpske napredne stranke, a bogami ni SPS-a. ni SPS-a. Krićete se po državi, kao što se već sada vaši funkcioneri pojedini kriju po gradovima ili dolaze na protest ili šalju svoje prijatelje na protest. Svi kukaju i kažu – do ovde im je mafijanja.36/1 17.10Mislite da su građani ove Srbije potpuno poludeli, pa da veruju vašim glupostima koje servirate ceo božiji dan danas. Čim neko krene da priča o mafijaškim poslovima u ovoj zemlji, vi hop, cup na taster. I to vam je rešenje. Hajte da isključimo sve. Hoćete da sedite sami opet? To hoćete, da diskutujete, da zamazujete narodu oči ovde, da pričate budalaštine po ceo božiji dan, da nema niko da vam kaže da pričate budalaštine i besmislice.Da ministri sede ovde kao sužnji ovde, u Vladi koja je raspuštena, u kojoj je premijer podneo ostavku. Sede i pričaju tu. Oni donose neke predloge, a onda će Vučić da ih zameni za petnaestak dana i da postavi isto tako nove neke koji će da sede tako i da pričaju gluposti, a ove će da hapsi, tobož,

li mogu da vas pitam samo nešto, pošto ste sada govorili punih dva minuta, na koje ste imali pravo po amandmanu, da li je ovo bio uvod ili amandman ili vaspitno obraćanje meni kao socijalisti i to autentično? Da vam kažem, biće mi, kako god mi bilo biće mi lakše nego vama. Ja iz jednog dresa i ako budem imali razlog da se stidim to će biti zato što sam bila dosledna. Ostavite se tih priča. Svaki put ćete dobiti dva minuta. Istina, sada ćete dobiti manje za uvod. Ovo ću tretirati kao da vam je bio uvod, a vi ćete o svim ostalim amandmanima govoriti u skladu sa tekstom koji ste predložili. Da li smo se civilizovano dogovorili o nastavku ovog rada?

ima tu i neke veze, pa ga pita dokle, kaže dok se ja zaukćem, pa ću onda da krenem. Ja mislim da moramo da imamo toleranciju za zaukćavanje. Da se zaukće, da on krene, treba da se zagreje mozak da krene da funkcioniše.Ovo do sada je bilo na nekom leru. Ja čekam da čujemo to što je sada epohalno. Ovo je sada samo zaukavanje, ovo je sada samo zagrevanje. Tek sledi najbolje. najbolje. Nemojte da ometate molim vas, pustite neka priča čovek. Čekamo to najbolje da čujemo, pa možda i odgovorimo na nešto, možda nešto smisleno čujemo. Sumnjam, ali ko zna. Iznenađenja su razna u životu. Da pustimo mi to, da se on zaukće, pa da vidimo šta će da bude. Hajde da napravimo eksperiment, da vidimo, da gleda Srbija šta će da se desi kada se on zaukće. Kolega Jovanov, taman kada sam pomislila da sam naučila dobar deo ovog Poslovnika i naučila kako se ova sednica vodi, vi ste došli sa novim terminom zaukće. Sada ja moram da krenem ispočetka. Međutim, neću ispoštovati vašu molbu, moraće to vežbanje da se ostavi za negde drugo, a odavde ćemo svi u garantovanom vremenom po Poslovniku razgovarati samo o onome što je tema dnevnog reda. Vi ćete uvek dobiti pravo na repliku kada vaša poslanička grupa bude pomenuta.Kolega

Ne treba da nam objašnjavate, osim što ću vam reći da vas direktno nije pomenuo. Ne, zato što uporno pominjete i stranku i predsednika države. Vratite snimak. Sada nema veze. Idemo dalje.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović,

doskočice i kada god digne onu ručicu, dva minuta mu dajte neka ispriča neku šalu da se ismejemo ovde. Zaista je čovek bog humora, nema tu šta.Ako dozvoljavate, ja bih pustio ovaj njegov snimak gde on priča o ovom šefu na pomen čijeg imena on traži replike. Mislim da bi to bilo korektno. I gospodin Jovanov je tražio. Bilo bi zanimljivo da čuju građani Srbije šta on misli o svom sadašnjem šefu. Valjda se ne stidi toga. Ako se ne stidi, ja sam tu da se još više ne stidi. Da budeš ponosan, i treba da budeš ponosan na to što si pričao o Vučiću, jer je to jedina rečenica u životu kad si bio u pravu, kad si bio u pravu, kad si SNS nazivao kriminalnom organizacijom, kao što ja sad činim.Kao što vidite, nisu svi na prodaju, gospodine Jovanov, nisu svi na prodaju. Pa, niko od vas tu ne sedi i ne veruje u to što priča. To je tragedija političkog sistema u ovoj zemlji. Od ministara, do poslanika, od državnih funkcionera, apsolutno niko ne veruje u to što priča. To je vaša najveća tragedija i vaša najveća kazna i pred Bogom i pred ljudima ove zemlje koju ste razvalili.Vi zasmejavate građane Srbije, kao da je nekome do smeha u ovoj zemlji. Sve ste razbucali, bre. Kako vam žive ljudi sa srednjom stručnom spremom, plata 50, 60 hiljada? I vi pričate o evropskom gigantu, kako ste zaposlili 500.000 ljudi. Pa, 500.000 ljudi više je pobeglo od kako ste vi na vlasti. To je epilog vaše vladavine. Koga zaluđujete, bre, više ovde? Sve ste razmontirali. Menja vas Vučić ko na rolerkosteru i vi se smejete. On vam na skupu kaže da vi ništa ne vredite, vi mu aplaudirate. E, s takvim ljudima mi danas komuniciramo ovde. Vi aplaudirate sami sebi da ništa ne vredite, jer zaista ništa ne vredite i sve će vas zameniti jednog po jednog, pa će i da vas hapsi. Hvala.Pravo na repliku Milenko Jovanov, pa po amandmanu Dušan Bajatović.Izvolite. **Milenko Jovanov** Evo, zaukćava se, vidite da se zaukćava. Samo polako, stiže on, vidite, podiže temperaturu, crveni, viče, ide. ide. Sad će on da dođe. Još malo, pa će da dođe do onoga šta je hteo da kaže. Moramo biti strpljivi, ne možemo mi sad da pustimo da on tako s neba pa u rebra upadne u Skupštinu i krene odmah da priča suštinu. Dakle, polako, jedno po jedno, da ga pustimo, jer ako krene da priča tako s neba pa u rebra, onda će ponovo da preti da će da se kastrira, da će ne znam ni ja šta da radi. Povrediće se čovek, nema smisla. Moramo biti pažljivi. Ja vas molim, predsednice, vi ste tolerantni i tolerantno vodite sednicu kapa dole za to, ali morate imati u vidu da imate posla s čovekom koji je izrazio volju da se kastrira, sam sebe. I svi mi moramo da vodimo računa o njemu da se ne povredi, da ne bude posle da mi budemo krivi zbog toga što je on sebi uradio.Dakle, to da li će biti njegova odluka ili neće, to je njegova stvar. To je ono kad je pričao da nije imao ništa sa SNS, pa mu pokazivali slike kako je bio na našim listama, kako je bio kandidat za poslanika, doduše, tamo na nekom 187. mestu, pa bio kandidat za odbornika, pošto priča o doslednosti, prvo bio kao kandidat SPO, pa onda bio kandidat jednog POKS, pa bio kandidat drugog POKS. Treći POKS nije imao, onda je postao sam sebi lider i ima tu još nekih par ljudi koji ga prate, koji ga zovu šefe itd. I to je stvarno uspeh u životu kad ti je ovo šef. Ali, nije to bitno.36/3 BN/CGMoramo biti strpljivi, trpeljivi i moramo imati u vidu da je čovek sklon samopovređivanju i zato moramo paziti i kako s njim. Dakle, polako, da se on zaukće, pa ćemo onda da čujemo tu genijalnu misao, konačno. Evo, ja čekam, spremio sam se i da zapišem, evo, jer ja verujem da će to biti nešto što će ući u anale našeg parlamentarizma. To će biti onako šta je rekao Ivo Andrić ovde u ovom domu i šta je rekao ovaj ovde.Tako da, polako samo i doći ćemo mi do suštine. **Snežana Paunović** Razumela sam, hvala vam, da ne prekoračimo vreme.Razumela sam da mi treba strpljenja.

pošto mislim da treba da se zaštiti dostojanstvo Narodne skupštine.Mislim, stvarno je glupo da nam neko na neinteligentan način vređa inteligenciju. Član 107.Hoću da 107.Hoću da vam kažem da je jako interesantno da je sad ovaj Parandilović, koji je glasao protiv dnevnog reda, a vidim da su se spremali ili za bacanje bombi ili za opstruktivno učešće u dnevnom redu, jer su svi amandmani visokoumni i glase: „briše se“

Ko neinteligentno vređa poslanicima inteligenciju, njemu treba oduzeti reč.Da dodam još na ono malopređašnje, ja sam bio socijalista i kao takav ću umreti, a đe je tvoj put, ja ne znam? Kolega Bajatoviću, ja nisam sigurno prekršila Poslovnik.Drugo, što se takođe sigurno nije dogodilo, a i neće, vi me poznajete bolje nego kolega Milenko Jovanov, ili bar duže, znate da sugestije bilo kog tipa teško utiču na moje odluke.Da slučajno ne želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika pod okolnostima da zaista mislim da se nije dogodilo? (Ne)Hvala vam.Nastavljamo dalje da radimo, uprkos svim vašim savetima i sugestijama.Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović, Rakić, Parandilović i Ninković.Reč ima Miloš Parandilović.

To je top! Vi možete i 400 godina da živite, kao kornjača sa Galapagosa. Čemu sad to? to?Morate da donesete listing svoje plate, pa da uporedimo, da bismo mogli na taj način da razgovaramo.Kolega Bajatoviću, dobićete opomenu, kao i kolega Parandilović, ako se ova vaša prepirka u sali nastavi, zbog koje ja ne mogu da radim.Ja vas molim da se svi zajedno uozbiljimo i počnemo da govorimo o amandmanima.Na

Dokazi su sledeći.Statistika je matematika. Morate biti obrazovani da nešto poznajete iz matematike, ne morate biti samo, da tako kažem, kao narod, bezobrazni.

Đilas.Takođe, treba biti obrazovan i znati da je BDP u tom periodu uvećan gotovo tri puta. Dakle, svake godine zaradimo tri puta više, stvorimo nove vrednosti, nego što smo to stvarali kada je onaj koji mu je kupio stranku bio vlast u ovoj državi.37/2 TĐ/LjLTakođe, nije teško izračunati da je godišnji fond plata, što se viši u trgovanju i u saobraćaju povećan četiri puta.E, sada, osoba koja kaže - Probudila se Srbija, upadne ovde u 16.00 časova i kaže - Probudila se Srbija, trebala je probuditi prvo sebe. Očigledno da je sanjao Marinu Raguš i vreme je da se umije hladnom vodom, da bude pristojniji. Njemu se može pomoći, ali mora sarađivati. Hvala.

ne znam da li namerno ili nenamerno, ne znate ili nećete da znate, Poslovnik o radu Skupštine, član 63 - amandmane koji su blagovremeno podneti predsednik Narodne skupštine upućuje predlagaču, narodnim poslanicima, nadležnom odboru, Vladi, koji će nepotpune

kršite Poslovnik, kršite Ustav, juče ste ga prekršili, kršili ste kad ste usvajali budžet, konstantno se rugate Narodnoj skupštini i svim zakonima. Zato nam se i dešava to što nam se dešava. Ne poštujete zakone, ne poštujete procedure, padaju nam nadstrešnice na glavu zbog toga i to je vaš manir. To je ono što će vas kao kao Vladu pratiti i ostati u istoriji zapisano. Vlada koja ništa nije poštovala, ali je radila kako misli, jer ima većinu i samo zbog toga je…

morate samo da budete strpljivi. Vi poštujete Poslovnik kad vam odgovara a kad vam ne odgovara, nije ni bitno, tumačite kako hoćete, a onda vam suflira koleginica šta treba da radite. A hvalite se kako sve znate.To je to, to je vaša Srbija, ova mafijaška družina koju ste stvorili, to je to. Kriminal koji cveta svaki dan, nadstrešnice koje nam padaju na glavu. Sad ste u Novom Sadu kopali trg onde, narušili konstrukciju Tanurdžićeve palate. Eto, to ste vi, veliki stručnjaci za sve.Nemojte slučajno da se čuje istina u ovom domu, nego odmah ka tasteru! Nemojte sekund jedan da dozvolite da se priča o vašem mafijanju u ovoj državi, odmah ka tasteru! I onda se hvalite kako ćete vi da ostanete članovi vladajućih stranaka dok ste živi. Vi da možete i posle života bi nastavili da funkcionišete u ovom sistemu, jer vam je odlično. Vama je super. Vama je super. Ministar uđe go ko pištolj a izađe kao milijarder. Zašto ne biste do smrti ostali u tome, ja ne vidim razlog što biste izlazili iz toga? A posebno kad nemate obraza i dostojanstva i kad dozvoljavate šefu države, koga nazivate voždom ili kako već, da vas gazi i da radi sa vama šta hoće, da biste se vi bogatili. Kad karakter izbaciš iz igre, onda vam je super.Vama naprednjacima je najbolje u ovoj državi. Vi se ovde savršeno snalazite. Napravili ste karakazan za građane. Svi su na ivici prosjačkog štapa, 50% nacije živi u bedi ili jako blizu bede. Vama je top. Ja vas razumem i kada se pojavi neko da vam to kaže u lice, vi hopa-cupa na obarač. Mnogo ste hrabri i veliki. Mislite da je demokratija to što imate većinu i možete da radite sa manjinom šta hoćete, jel? Najveća tragedija u svemu je što niste većina u ovoj zemlji. Posle ovih protesta, kada se sve ovo završi, verujte mi, ovde će granica morati da se zatvori, da se svedu računi sa ovom bandom koja je 13 godina krojila budućnost ove zemlje. Sa ovim mafijanjem 13-godišnjim. Nastavićete kod sledećeg amandmana, ionako su svi „briše se“. Shvatila sam da je svejedno, samo imate ambiciju da izgovorite to što ste naumili.Kolega Jovanov, pravo na repliku. Kratko samo o dve stvari.Prvo, što se tiče toga kako će svi koji su 13 godina, kao što reče kolega Marijan, osam godina je čovek bio tu, tako da će i njega neko da juri po zatvorenoj državi. To što je pobegao tamo ne znači da će biti aboliran.Druga stvar,

Narodnoj skupštini nadležni odbori i Vlada dostavljaju izveštaj, odnosno mišljenje, po pravilu, u roku ne kraćem od pet dana pre dana početka sednice Narodne skupštine na kojoj se predlog zakona razmatra.38/1 17.30Sledeći stav - ako nadležni odbor ne dostavi izveštaj, odnosno vlada mišljenje o predlogu zakona, predlog zakona će se razmatrati i bez tog izveštaja, odnosno mišljenja. To važi i za amandmane. Tako da je to to. Hvala. Ja sam uporno molila da čujemo taj član do kraja. Nisu me kolege shvatile. Hvala vam, kolega Jovanov.(Dragan Ninković:

je čitao Poslovnik u odnosu na ono što ste rekli.Ja ću vama svakako dati reč i vi se možete javiti imate bezbroj amandmana koji se zovu - briše se, ali vas molim, ne terajte me da vam dam repliku bez osnova, a trenutno nema osnova za vašu repliku.Milenko Jovanov je čitao, odnosno citirao Poslovnik.Na član 11. amandma1n je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović, Rakić, Parandilović i Ninković.Izvolite. **Dragan Ninković** Znači ne piše za amandman. Hajde da se ponovo vratimo. Član 163. - amandmane koji su blagovremeno podneti predsednik Narodne skupštine upućuje predlagaču zakona, narodnim poslanicima, nadležnom odboru, Vladi. Vi kažete - ne mora, gde piše da mora. Pa ako tako gledate onda predsednik Skupštine ne mora ništa, ne mora ništa. Za njega ne važi Poslovnik, za njega ne važi zakon, za njega ne važi Ustav. Ne mora, jer nigde ne piše da mora.Znači, nemojte da pokušavate krivotvorite. Ovi amandmani nisu prošli proceduru i to svima treba da bude jasno i ništa nije sporno. Treba samo da konstatujemo, nisu prošli proceduru, radimo kako hoćemo da radimo i to je u redu. Hvala. Da vam kažem važno je da mi radimo, pa taman i ako ste vi u pravu sa tim vašim tumačenjem koje nema mnogo osnova, ali hajde da se ne ubeđujemo. Piše to precizno.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub

sam podneo amandman na član 12. Nadležan odbor se nije izjasnio i ne mora da se izjasni o amandmanu.Sada zamislite ovo, da Narodna skupština, narodni poslanici napišu Predlog zakona i upute u proceduru i da je nadležno neko ministarstvo za taj zakon i Vlada ne odgovori i ne da mišljenje na taj zakon, znači Narodna skupština neće da usvoji taj zakon. To mogu samo neznalice da tvrde. Usvojiće.Narodni poslanik sam jako dugo, ali moram da priznam kolegama sa druge strane. Za kratko vreme napisali su više amandman briše se nego ja za 25 godina poslaničkog staža. Toliko o tome, a od tih 25 12 je bilo u opoziciji i sva sreća što nisam ovako ponašao u opoziciji, jer danas sigurno ne bi bio narodni poslanik i sigurno nikada ni politička opcija kojoj sam tada pripadao ne bi bila na vlasti.38/2 AL/LŽSamo nastavite tako, pokažite, građanima Srbije kakvi ste, nekulturni, nevaspitani, kako vidite politiku, kako vidite svoje kolege poslanike, kako na kraju vidite i građane Srbije koje vređate da su sendvičari, da su botovi, da su nepismeni, da su potkupljivi, da su kukavice. član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović, Miloš Parandilović ima reč. Vi ste ovaj narod gurnuli u bedu, gospodine Arsiću, vi i vaš režim da biste vi ovde napravili dobre apanaže i da biste mafijali u ovoj državi. Gurnuli ste u bedu narod i te ljude

Jel stvarno, kolega Arsiću, mislite da ovo zaslužuje odgovor? Ako vi stojite na stanovištu da ovakva uvreda zaslužuje odgovor zbog koje sam ja isključila mikrofon, ja ću vam dati reč.Izvolite. Evo sad upravo pokazujemo kako mišljenje oni imaju o građanima Srbije. Sada su imali priliku građani Srbije da vide šta misle oni koji navodno njih predstavljaju. Ja neću da spominjem ni stotine hiljada zaposlenih, ni tri puta veće plate i više od dva puta veće penzije. Samo hoću da kažem da i ovaj primerak ovde je išao na mitinge SNS i tetku vodio, i tetku, i avanzova za apanaže. Uzimao apanaže. Samo da vidim kolike je on to dobijao, pa ako to tvrdi neka siđe među građane Požarevca

član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Novaković, Stanković, Đokić, Milojičić, Rokvić, Jakovljević, Eraković, Ivanović, Rakić, Parandilović i Ninković.Miloš Parandilović ima reč.Napominjem da ću vas isključiti čim počnete da vređate svoje kolege.

jer ćete vi, gospođo Paunović, tako sutra biti na strani ovog drugog, samo da ste vi tu. To je najbitnije i sada vi tražite neko poštovanje.Šta treba da pričam sa Šešeljevim slugom koji je ovde bio sve od radikala do naprednjaka i njegove besmislice kada odgovara i priča o nekom Požarevcu, a veze nema sa Požarevcem. Prvo moraš da se informišeš kolega, a ne da pričaš napamet i bezveze i da lupetaš gluposti. Ja sam iz Priboja, a ne iz Požarevca. Ne znaš ti ni odakle si.38/3 AL/LŽDakle, ovo je država koju ste vi stvorili, ovo je klima. Obespravili ste ljude, gurnuli ih u bedu i sada sa njima manipulišete, sa vašim najlojalnijim članovima koji žive na ivici egzistencije, penzionerima. godina im ispirate mozak preko televizija sa nacionalnom frekvencijom i RTS koji ste stavili u džep. Držite dva penzionera koji upravljaju RTS, onog Stefanovića i Bujoševića, koji su davno trebali da u penziju idu, da biste mogli da upravljate sa njima tako ucenjenim i držite zaključane sve televizije. Lobotomizirate narod u ovoj zemlji i onda ih ponizite, obespravite, sve im uzmete, dovedete ih do prosjačkog štapa i onda im kažete – evo dve hiljade, ajte sa nama u, ne znam ni ja, Mitrovicu ili gde ih sve vodite, Suboticu. Ponižavate svoj sopstveni narod. Zbog toga ćete odgovarati pred sudom istorije i pred Bogom.Ministri, ako vam je dosadno, izađite, nemojte da se šetate ovde dok poslanici govore. Gospodine Parandiloviću, moj je posao da se obraćam ministrima, a ne vaš. Vaš je posao da branite vaše amandmane koji se sadrže u dve reči – briše se. Vaš je posao, gospodine Parandiloviću, i da zaštitite građane koji su glasali za vas. Nije vaš posao da tumačite mene, ali bi mogao da bude vaš posao i objašnjenje kako ste kada ste znali sve te mane gospodina Arsića na primer bili zajedno sa njim u istoj partiji. To pitanje za

Malopre se čovek obratio Ani Brnabić, ona je narodni poslanik. Vikao na Anu da vodi loše sednicu, niste čuli? Nije se obratio vama, kaže Ani Brnabić. Dakle, kada je završio sa Marinom Raguš, kada je raskrstio sa Marinom Raguš i njenim vođenjem sednice, prešao je sada na Anu Brnabić i njeno vođenje sednice. Ja vama govorim za razliku od kolege Bajatovića koji misli da treba oduzeti reč ovom čoveku, da moramo biti pažljivi i nežni i oduzeti mu oštre predmete i voditi računa da se ne povredi. Hvala. Kolega, Jovanov mi smo zreli za promenu Poslovnika i ja očekujem aktivno učešće i vas i kolege Bajatovića da biste dodali te svoje talente, no racionalnosti, a vi tu empatiju koju generalno imate prema ljudima i popravite sve ono o što se ja često ogrešim, ako dobro razumem.Pošto ja odlučujem o tome šta rade ministri, reč dajem ministru Martinoviću.Izvolite.Hoćemo li se izjasniti po amandmanu? Hoćemo kada bude bio dan za glasanje kolega Ninkoviću sada još uvek raspravljamo o amandmanima.Hoćemo li se izjasniti o povredi Poslovnika mislite? To je rekao ne, niste ga ispratili. Ne moram ja da ga pitam, on taj Poslovnik zna dovoljno da ume sam na kraju da kaže da li hoće ili neće? Nemojte samo vi da se sekirate za to vođenje.Ministru Martinoviću, oprostite. Imate reč. Dame i gospodo narodni poslanici, sećam se pre dosta godina je Tomislav Nikolić u Narodnoj skupštini rekao da veterinari ovakvima nešto urade da bi se malo smirili i mislim da je čovek bio potpuno u pravu.U kontekstu onoga što se juče dešavalo u Narodnoj skupštini, u kontekstu činjenice da je pre nekoliko dana izrečena prvostepena presuda protiv Milorada Dodika predsednika Republike Srpske zbog...Mogu mogu da ponovim, pa Toma Nikolić je pre dosta godina, ja sam tad bio mlad poslanik rekao da u ovakvim situacijama veterinari nešto čine da bi se taj neko malo smirio. I sada shvatam da je čovek bio potpuno u pravu. **Snežana Paunović** Gospodine, Martinoviću i ovo je za opomenu.Ja vas molim, uprkos svemu što smo čuli kao kvalifikaciju svih nas, hajde da pokažemo da se razlikujemo. Hvala vam. Citirao sam gospođo Paunović, a nekako je znate, veterina u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede tako da mislim da imam pravo da o tome govorim.E, dakle, u kontekstu činjenice da je pre nekoliko dana izrečena presuda Miloradu Dodiku, u stvari presuda srpskom narodu i presuda Republici Srpskoj.39/2 MO/JGŽelim da pitam političko Sarajevo, želim da pitam njihove sponzore, kosponzore kako ih sve zovu, pošto se 2025. godine dakle u ovoj godini navršava deset godina od pokušaja ubistva predsednika Republike Aleksandra Vučića u Srebrenici, dokle se stiglo sa istragom protiv onih koji su pokušali da ubiju

što smo ponosni na činjenicu da je Aleksandar Vučić te 2015. godine izašao iz Srebrenice podignute glave, nije hteo da je spusti ni u trenutku kada su na njega bacali kamenice i kada su pokušali da ga ubiju. Dakle, imamo presudu protiv Milorada Dodika zbog navodnog nepoštovanja odluka Visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni pitamo šta je sa presudom protiv onih koji su hteli da nam ubiju predsednika države, koji su hteli da ubiju čoveka u kome svi Srbi vide svog predsednika?Gospodin koji je maločas govorio kaže Aleksandar Vučić da kaže narodnim poslanicima, da kaže ministrima, da kaže državnim funkcionerima da sede 400 sati, 400 dana, oni bi sedeli. Pa da, sedeli bi. On ne može da nađe nijednog kome da kaže sedi minut, a Vučić može da nađe na stotinu i na hiljade. Mislim da i to govori o tome koliko ko vredi

Đilas je, ako ste primetili juče skinuo sako, znači to je takva stipsa da je nagovorio ljude da bacaju bojne otrove, suzavac, farbu, da nas prskaju prahom iz prskaju prahom iz PP aparata, ali je ako ste primetili juče skinuo sako da slučajno njegovo skupoceno odelo ne bude oštećeno pa je ostao samo u košulji, ali to je jedan detalj. Juče su najekstremniji bili ljudi Miloša Jovanovića iz poslaničke grupe NDSS i POKS. Dakle, ljudi koji se zalažu, makar verbalno se zalažu za obnovu kraljevine. Oni kažu da ne valja republika, da ne valja Aleksandar Vučić, da je diktator, da ugrožava prava, prava, pa je zbog toga Srbija ustala, pa su eto i oni ustali i treba kažu da se obnovi Kraljevina Srbija. Juče su tu koliko sam uspeo da vidim razvili onu monarhističku zastavu i time takođe poslali poruku građanima Srbije da su oni za kraljevinu. Nemam ništa protiv, to je legitiman politički stav.Međutim, setio sam se jednog zakona koji je donet u vreme kada je naša država bila kraljevina. Sada samo da uporedite kakva prava ima opozicija u vreme tog velikog diktatora Aleksandra Vučića, a kako je bilo u vreme kada je državom vladao kralj, za šta se oni navodno zalažu.U julu 1921. godine komunista Alija Alijagić ubio je u Delnicama ministra unutrašnjih poslova Milorada Draškovića. Kralj, žao mi je što nije tu gospodin Vojislav Mihajlović, on je unuk Draže Mihajlovića, čoveka koji je do kraja svog života bio veran kralju i otadžbini, kralj je kralj je u to vreme još uvek bio živ, Petar Prvi Karađorđević, preko ministarskog saveta je izdejstvovao da se u Narodnoj skupštini donese zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi. Imam taj zakon i sada ću da vam pročitam nekoliko članova, pa vi dame i gospodo narodni poslanici i vi građani Srbije razmislite da li bi vam bilo bolje pod režimom Aleksandra Vučića, tim velikim diktatorom koji tlači narod, koji ugnjetava, koji ne da plate, koji ne da penzije, ispira mozgove itd. koji nas tretira kao robobe ili bi vam bilo bolje pod ovima koji su nas juče gađali bojnim otrovima, suzavcem, šok bombama i koji kažu da su za kralja. Evo kako je bilo za vreme kralja.39/3 MO/JGČlan 1. Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi – kao zločinstvo u smislu kaznenog zakona smatraće se i ova dela: pisanje, izdavanje, štampanje, rasturanje knjiga, novina, plakata ili objava kojima se ide na to da se ko podstrekne na nasilje prema državnim vlastima, predviđenim Ustavom ili uopšte da se ugrozi javni mir ili dovede u opasnost javni poredak.40/1 MZ/IR 17.40 – 17.50Ovo važi i za svaku pismenu ili usmenu, komunističku ili anarhističku propagandu, a ovde je ima koliko hoćete, od novembra meseca prošle godine, ili ubeđivanje drugih da treba promeniti politički ili ekonomski poredak u državi zločinom, nasiljem ili ma kojom vrstom terorizma. Svaka, da kažem, slučajnost sa onim što se juče desilo je, naravno, namerna.Tačka 2. Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi donetog u vreme Kraljevine: „Organizovanje, potpomaganje ili postajanje članom kakvog udruženja koje bi imalo za svrhu propagandu komunizma, anarhizma, terorizma ili udruženja za nelegalno ili neparlamentarno prigrabljivanje vlasti, kao uopšte ono što se sadrži u prednjoj tački“. Dakle, ljudi nacrtali ono što se dešava od novembra meseca, neparlamentarno preuzimanje Da ne čitam sve.Član 3. Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi donetog u vreme kada smo bili Kraljevina: „Državna politička vlast tražiće od najbližeg komandanta vojsku radi održavanja javne bezbednosti kad god se pokaže da u kojem konkretnom težem slučaju nisu za to dovoljni njeni organi lične ili imovne bezbednosti“.I jedan član, videćete, kao da je napisan za ono što se juče desilo. Član 7: „Ko rasprskavajuće materije ili sprave ili oruđa potrebna za njihovo spravljanje gradi ili drugoga upućuje kako da ih načini, nabavi, čuva ili ih drugome prodaje, mada zna ili mora držati da su sve one određene da se upotrebe za izvršenje kakvog zločinstva, pored onih pobrojanih u članu 1, kazniće se robijom“.Član 1, kazniće se robijom“.Član 8: „Ko je ovlašćen da drži rasprskavajuće materije, pa ovim rukuje protivno postojećim pravilima i naredbama nadležnih vlasti i s tim prouzrokuje kakvu štetu ili opasnost po imovinu, život ili zdravlje drugih, kazniće se robijom, a u osobito ovakvim slučajevima zatvorom“. Dakle, postojala je razlika između robije i zatvora, u vreme kada je državom vladao kralj, za šta se oni, navodno, zalažu.Član 12, i tu ću da završim sa citiranjem ovog zakona: „Ko na javnim zborovima, u otvorenim ili zatvorenim prostorima, ili inače ma gde, nosi ili iznosi“, pazite, nacrtano za ono što se dešava od novembra meseca i za ono što se dešavalo juče u Narodnoj skupštini, krvave šake, šake, „nosi ili iznosi ma kakve znake, zastave ili natpise, kao znak pozivanja ili podstrekavanja da se stvori javno mišljenje da postojeći pravni poredak treba zameniti drugim putem prevrata, rušenjem privatne svojine ili uništavanjem javnoga mira, kazniće se zatvorom najmanje godinu dana ili novčano do 50.000 dinara, ili obema kaznama“.E sada, dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što nisu tu ljudi poput Miloša Jovanovića, Voje Mihajlovića i drugih, da ih pitam da li bi im bilo bolje da se primeni zakon donet u vreme Kraljevine, za koju se oni navodno zalažu. Vidim, juče su nam bacali suzavac pod monarhističkom zastavom, ili im je ipak, čini mi se, malo bolje

da stoički istrpimo sve ono što ste svi vi zajedno sa nama iz Vlade juče zaista stoički i junački istrpeli.Šta hoću da vam kažem? Da poručim njima, koji ovo možda prate, ma, molite Boga da Vučić još dugo, dugo vlada Srbijom, jer prema vama, takvima kakvi ste, rušiteljima države, niko ne bi bio toliko tolerantan kao taj čovek. I ja mu skidam kapu na tome koliko srce ima, koliku dušu ima i koji je prag njegove tolerancije da istrpi sve ono što svi građani Srbije, ogromna većina građana Srbije trpi od novembra meseca prošle godine, teror jedne ubedljive političke i intelektualne manjine u Srbiji.40/2 MZ/IRDakle, pokazao sam vam koliki su to licemeri. Kažu – mi smo za kralja. Onda morate da budete i za kraljeve zakone. Onda nema suzavca u Narodnoj skupštini, onda nema šok bombi, onda nema praha iz protivpožarnih aparata, onda nema zastava sa krvavim rukama i krvavim šakama u Narodnoj skupštini. Nego ima robije, ima zatvora, ima novčanih kazni, ima zabrane onoga što zapravo jeste i što su juče demonstrirali – politički terorizam. Ali upravo zbog toga što smo tolerantni, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, prema njima, mi pokazujemo kakva je razlika između te većinske, normalne, pristojne Srbije i njih koji nikakve ideje nemaju, sem nasilja, terora i pokušaja protivpravnog, protivustavnog preuzimanja vlasti.Inače, vlasti.Inače, jedva čekam da se oni vrate u Narodnu skupštinu. Mi smo juče pokazali da ih se apsolutno ne plašimo, da nije uspeo pokušaj da se prekine sednica Narodne skupštine, a mogli ste i danas da čujete da su, u stvari, priznali da im je to juče bio cilj, jer oni danas jadikuju zašto Ana Brnabić juče nije prekinula sednicu. Kažu – nije bilo uslova. Ne, nego je to bio njihov plan, odnosno plan njihovih mentora, da se pokaže na delu da je Srbija stala, a Srbija nije stala. Pokazali smo juče svi zajedno, i vi narodni poslanici i mi članovi Vlade, da Srbija nije stala i da Srbija ne sme da stane i da ćemo Srbiju snažno, na čelu sa našim predsednikom, da poguramo napred.Još jedanput na kraju, pitanje za političko Sarajevo, pitanje za njihove sponzore i kosponzore, pitanje za visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ako su oni to zaboravili, mi nismo ko je hteo da nam ubije predsednika Vlade, sadašnjeg šefa države u Srebrenici, u julu 2015. godine? To pitanje ćemo postavljati svaki put, dok na to pitanje ne dobijemo odgovor. Jer ne može biti da su Srbi za sve krivi, a da niko ni za šta nije kriv kada su u pitanju srpske žrtve. Nama su hteli da ubiju predsednika Vlade. Kao što su komunisti ubili u Delnicama Milorada Draškovića, ministra unutrašnjih poslova Kraljevine SHS, takva takva ista sudbina trebalo je da zadesi i Aleksandra Vučića.Na desetogodišnjicu pokušaja njegovog ubistva, ja ću stalno, dok god budem imao mogućnosti ovde u Narodnoj skupštini, baš zato što je 2025. godina, zato što se navršava 10 godina od pokušaja ubistva predsednika Vlade, koji nije sagnuo glavu pred ruljom, kao što je juče bila ovde u Narodnoj skupštini, i kao što vi niste sagnuli glavu, dakle, u ime svih nas, u ime većinske Srbije, postavljaću pitanje ko je hteo da nam ubije predsednika Vlade u Srebrenici, u julu 2015. godine. Hvala, ministre Martinoviću.Reč ima ministarka Adrijana Mesarović.Izvolite. **Adrijana Mesarović** Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, ja ću kratko samo, svakako je kolega Martinović postavio daleko značajnije pitanje, ja ću postaviti kratko pitanje pred svim narodnim poslanicima, a tiče se donošenja Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Zašto se plašimo donošenja tog zakona?41/1

kako će oni evidentirati svoju imovinu i što će se na istinit i celovit i tačan način prikazati šta je to sve što su ukrali do 2012. godine od građana Republike Srbije?Naravno da je ovaj zakonodavni okvir i Predlog zakona, poštovani narodni poslanici, koji se nalazi pred vama, usklađen sa dve evropske direktive i sa preporukama 24. i 25. Naravno, da su određeni amandmani podneti da bi obesmislili u celosti ovaj zakonodavni okvir, ali treba da se radujemo donošenju ovakvih zakonodavnih okvira, a ne da se plašimo i da bojkot upravo ne ostane i povišeni tonovi određenih prethodnih govornika u momentu baš kada diskutujemo u ovom zakonodavnom okviru.Očigledno se plašimo donošenja takvog zakonodavnog okvira i svega onoga što će da usledi kada poštovani narodni poslanici ukoliko se izglasa ovaj Predlog zakona isti stupi na snagu i počne da se primenjuje i kada vidimo šta je to kada se evidentira imovina, odnosno kada se evidentira stvarno upravljanje, stvarnih vlasnika nad preduzećima i pravilnicima koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije. Hvala.

imali smo prilike tokom današnje rasprave da čujemo i neke proizvoljne i netačne podatke i kada je visina penzija u pitanju i kada je visina minimalne zarade u pitanju u Republici Srbiji, visina prosečne plate. Takođe, želim da sa vama podelim nekoliko činjenica kada su stvari koje su najvažnije za životni standard građana Srbije u pitanju.Jedan od stubova rasta našeg BDP-a jeste rast životnog standarda. Mislim da smo svi svesni i golim okom može da se vidi koliko se Srbija promenila u poslednjih nekoliko godina uprkos ogromnoj krizi, krizi globalnih svetskih razmera koje je krenulo još 2020. godine.Setite se samo korone 2020. godine, ceo svet je stao, suočio sa nikada većom zdravstvenom krizom i 2020. godine i 2021. godine kumulativno Srbija je bila u te dve godine kumulativna najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Na te izazove koji se odnose na koronu reagovali smo tako da smo bili prva zemlja u kontinentalnom delu Evrope koja je obezbedila sve četiri vakcine za svoje sugrađane. Prva, ljudi su iz inostranstva da vas podsetim, dolazili ovde da prime vakcinu, jer u svojim zemljama to nisu mogli. Za samo šest meseci izgradili smo tri potpuno nove kovid bolnice, spasili hiljade života, pomogli privredi da vas podsetim takođe sa isplatom sedam, osam ili devet minimalnih zarada, 2,5 milijardi evra garantna šema jeftinih subvencionisanih krediti našim preduzećima koji su spasli preduzetnike mikro, mala i srednja preduzeća.Mi smo uradili ono što ni jedna ekonomija u Evropi nije uradila u to vreme, a da vas podsetim u to vreme i u Evropi i u Americi milioni ljudi su ostali bez posla. Fabrike su bile zatvorene. Mi smo taj scenario izbegli, a paralelno sa tim smo takođe uticali na to da podignemo i održimo životni standard građana Srbije, ako se sećate isplatili smo svima onima koji su to želeli i po prvih 100 evra pomoći.41/2 JJ/MJNakon toga smo podržavali i nezaposlene i mlade i majke, sve one kojima je bila potrebna pomoć, podržavali smo iz našeg budžeta, od naše države, narodnim novcem. Ono što smo uspeli da uštedimo, da sačuvamo, da napravimo podelili smo sa građanima upravo kako bi Srbiju te 2000. i 2001. godine izvukli iz krize.Da ne zaboravimo 2022. godinu došao je rat u Ukrajini, konflikt koji je poremetio potpuno sve odnose u Evropi, u svetu, poremetio celo energetsko tržište. Sećate se tada su govorili i plašili nas da neće u Srbiji biti ni grejanja, neće biti struje, mi ćemo se svi smrznuti te zime, ali jedan čovek, naš predsednik Aleksandar Vučić rekao je nema predaje. Kao što je rekao i za vreme korone i borili smo se i izborili tako da je bilo i dovoljno gasa, bilo je dovoljno struje, da smo sačuvali svoju samostalnost, nezavisnost, da nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji iako su stalno spočitavali Vučić hoće to da uradi, evo sledeći mesec, sledeće nedelje, nakon sledećih izbora itd, i i sa svim mogućim i nemogućim izazovima poštovane dame i gospodo uvaženi građani Srbije, Srbija se na pravi način izborila.Došli smo do toga da prošle godine, 2024. godine, u ovom trenutku smo druga najbrža rastuća ekonomija u Evropi, prva smo bili do pre nekoliko dana, prestigla nas je i Malta, zbog izuzetno dobrih rezultata u turizmu. Mi nemamo more, zato imamo grane koje nam rastu, a rastu nam i prehrambena industrija turizam i finansijske usluge. Dakle, svaka moguća privredna grana nam raste.Zašto sam to naveo i započeo svoje obraćanje kao uvod. Dakle, rast tog BDP koji je osnova stabilnosti, koja govori o veličini, snazi jedne ekonomije, koji je osnova za kapitalne investicije, ulaganje u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu, podizanje plata, podizanje penzija. Osnova tog rasta bile su tri stvari. Jedno, rast domaće tražnje i ne kaže to Siniša Mali, to kaže MMF, to kaže izveštaji kreditnih rejting agencija, da smo u proteklih par godina se uvek trudili i uspevali u tome da podignemo i plate i penzije i minimalnu zaradu iznad nivoa inflacije koju smo da vas podsetimo u međuvremenu takođe i pobedili i sveli je na razumne mere 3% plus minus 1,5%, kao što je to i target NBS.Dakle, rast domaće tražnje, za razliku recimo od Nemačke, gde upravo ne podizanje plata i penzija je dovelo do toga da je Nemačka prošle godine imala pad svog BDP, od čak 0,2%. Mi porasli 3,9%, jedna Nemačka pala 0,2%, pa nije to slučajno, to je rezultat odgovorne ekonomske politike koju sprovodi Vlada Republike Srbije i naš predsednik.Dodatno na to, od 2018. godine, a zašto od 2018. godine? Zato što je 2018. godina prava rekao bih, normalizovana godina nakon teških godina fiskalne konsolidacije od 2014. do 2017. godine, upravo zbog izuzetno loše situacije i bankrota koji nam je ostavila prethodna vlast. Od 2018. godine pa do prošle godine, stubovi našeg rasta, domaća tražnja, dakle, rast penzija, rast plata, rast izvoza i rast investicija. Rast investicija u proseku od 2018. godine je 9,7%. Rast izvoza u proseku 7,7%, to su izuzetne cifre, nikada u istoriji nismo imali tako stabilne cifre gde nam rastu investicije koje podižu kvalitet infrastrukture, podižu kvalitet života građana Srbije i čine našu ekonomiju konkurentnijom, atraktivnijom.42/1 VS/MP 18.00 – 18.05Sa druge strane, vidite u porastu izvoza, vidite opravdanost svih onih fabrika koje smo otvorili i ogromnih priliva stranih direktnih investicija koje smo imali i koje su bile krunisane prošle godine sa 5,2 5,2 milijarde evra, nikada većim stranim direktnim investicijama i uz dobijanje po prvi put u istoriji investicionog kreditnog rejtinga, to vam dovoljno govori o situaciji u kojoj se nalazi naša ekonomija, i odgovorno ekonomskoj politici, koju sprovodimo već godinama unazad.Što

108.312 dinara. To je negde 926 evra. Poređenja radi u decembru 2012. godine, kada su ovi iz opozicije koji se sada javljaju, spočitavaju nam nešto i njihovi koalicioni partneri vodili Srbiju, prosečna zarada u Srbiji bila je 329 evra, u njihovo vreme, a 926 evra danas, a do kraja ove godine, kao što smo i obećali prosečna zarada u Srbiji biće preko 1000 evra i to je obećanje koje smo dali kroz program Srbije 2025, i to obećanje ćemo ispuniti.Da li to znači da smo srećni i zadovoljni sa visinom plata, ne nismo, ali imamo skoro punu zaposlenost i kao što ste videli kada uporedite 926 i 329 jasna je skoro tri puta veća razlika, samo za 12, 13 godina u izuzetno teškim uslovima i fiskalne konsolidacije i svih izazova o kojima sam govorio malopre.Kada je penzija u pitanju, sa povećanjem penzije u decembru mesecu prošle godine od 10,9% prosečna penzija u dinarima danas je 50.683 dinara. To je 436 evra. Prosečna penzija u decembru mesecu 2012. godine bila je 202 evra, odnosno tačnije 23.563 dinara, 23.563 u njihovo vreme 50. 683 dinara danas. Pri tome da vas podsetim u junu 2012. godine na računu budžeta nije bilo ni za isplatu penzija. Dakle, potpuno je država bila opljačkana, svedena na bankrot državu. Danas penzije rastu iz godine u godinu, stabilne su, bezbedne su i to je još jedan uspeh naše ekonomske politike.Konačno, kada govorimo o minimalnoj penziji ne računajući poljoprivredne penzije, minimalna penzija je bila u decembru mesecu prošle godine 27.712 dinara, što je 237 evra.Minimalna penzija u njihovo vreme, dame i gospodo bila je 12.898 dinara, 12.000 u njihovo vreme 28 hiljada skoro danas. Ne kažem da smo zadovoljni. Radimo na tome da iz godine u godinu podižemo visinu penzija, da budu naši penzioneri srećniji i zadovoljniji uz jedno veliko hvala njima na svemu onome što su uradili za našu zemlju. Ali, velika je razlika i kažem u uslovima izuzetno teške globalne ekonomske situacije Srbija je pokazala svoju snagu. Naša ekonomska politika je pokazala svu svoju odgovornost i mi ćemo nastaviti da se borimo za svakog našeg građanina u smislu porasta njegovog životnog standarda.Podsetiću vas „Srbija 20-27“ nama je cilj da do decembra 2027. godine penzija prosečna u Srbiji bude čak 650 evra, minimalna zarada 650 evra, a prosečna plata 1400 evra i sada uporedite visinu tih plata sa punom zaposlenošću u odnosu na period 2008. – 2012. godine, ostali bez pola miliona radnih mesta, 25,9% bila je stopa nezaposlenosti, dakle svaki četvrti u Srbiji nije imao posao, imao je minimalnu zaradu od 15.700 dinara u njihovo vreme, a minimalnu penziju od 12.898 dinara i danas se našli takvi da nam spočitavaju kako treba voditi ekonomiju i kako treba voditi računa i računa i pokazati brigu o građanima Srbije.Imali ste vašu priliku, hvala vam puno i ne dao Bog da se ikada vratimo u vaše vreme. Hvala vam. poslanici, poštovane kolege, sa ovim završavamo rad za danas i nastavljamo ujutro u 10,00 sati. Hvala